Ivan (HDZ)** To je: - Konačni prijedlog zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 167 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 li predlagatelj, predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Evo pred vama je i Konačni prijedlog zakona o arhitektonskim i inžinjerskim poslovima i djelatnostima u poslovnom uređenju i gradnji koji je također prihvaćen u ovom Domu u prvom čitanju 3. listopada s time da su, da je zakon podržan i da su mu, da su upućene određene primjedbe i prijedlozi koji su izneseni u raspravi. Sve te primjedbe i prijedlozi su obrađene i većim dijelom ugrađene u tekst ovoga zakona. Osim toga izvršena je i pravna, pravno-tehnička dorada teksta naročito doradom prijelaznih i drugih odredba, jasnijim određenjem i određenom promjenom sistematike izlaganja ovoga zakona naime njegove strukture s time da se materija nije mijenjala čime je on učinjen preglednijim i jasnijim za čitanje a isto tako i za provedbu. Također i ovaj zakon je usklađen s Prijedlogom zakona o priznavanju inozemnih, stručnih kvalifikacija. Kolega je malo prije kad je izlagao iz Ministarstva znanosti o Zakonu o priznavanju spomenuo arhitektonsku struku pošto ovaj zakon uređuje a to su građevinske inžinjere, arhitekte, inžinjere strojarstva i inžinjere elektrotehnike. To su osnovni nositelji i projektanti onih 4 vrste projekata iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji odnosno onog dijela koji se odnosi na gradnju i koje čine i koje čine glavni projekt za građevinsku dozvolu. Također je proširen krug osoba koje kao stručni suradnici mogu izrađivati prostorne planove odnosno dokumente prostornog uređenja jer se ipak radi o interdisciplinarnoj struci i i poslu a o čemu je bilo riječi u prvom čitanju. Kada je riječ o izvođačima znate da smo uredili licenciranje već kroz prvo čitanje i da smo olakšali i uredili puno bolje ove uvjete čime će se povećati broj tvrtki koje će moći dobiti licencu, a isto tako pod određenim uvjetima sada u ovom, za ovo drugo čitanje i zadrugama će se omogućiti dobivanje ove licence. Naglašena je uloga Hrvatske komore ovih novih starih komora odnosno zakonom kao što znate je predviđeno osnivanje ove 4 komore koja je do sad bila struka koje su bile do sad u jednoj komori hrvatskih arhitekata i inžinjera u graditeljstvu koja se ovim zakonom reorganizira odnosno razredi postaju pravni slijednici i osnivaju se nove komore i smatramo da će tako se postići i veća efikasnost rada. Komore dobivaju i veće javne ovlasti nego što su imali do sad naročito u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija gdje će struka odlučivati o struci što je i sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih kvalifikacija. ukratko da samo ponovimo Zakonom o uređenju i obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora, organizacijska oblika obavljanja poslova zatim o djelatnosti građenja, upravljanja projektom, zadaće struka. Rekao sam udruživanje u komoru, obvezno osiguranje i odgovornosti, nadzor nad provedbom zakona znači nadzor nad samom provedbom zakona odnosno upravni nadzor nad provedbom zakona u dijelu gdje će komore imati ovim zakonom određene javne javne ovlasti će provoditi ministarstvo i u tom smislu moći postupati sukladno Zakonu o sustavu državne uprave a isto tako određene su i određene kaznene odredbe odnosno prekršaji u pogledu povrede odredaba ovoga zakona. Ovim zakonom i ja se nadam da ćete ga kao i u prvom čitanju prihvatiti u velikoj većini de facto završavamo onu započetu reformu zakonodavstva u području prostornog uređenja i gradnje koja je započela stupanjem, 2007. stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Onda smo ove godine predložili odnosno ovaj Visoki dom je prihvatio i donio Zakon o građevnim proizvodima i sada je treći zakon iz tog paketa kojim je u potpunosti uređeno ovo područje. Znači imamo upravne postupke kroz Zakon o prostornom uređenju i gradnji, tehničke propise i ovo i slično. Građevni proizvodi su izvođeni kao jedna specifičnost koja zahtijeva jedan poseban rad i posebna znanja i sada ovaj zakon koji uređuje strukovne odnose i time smo se zapravo u potpunosti usaglasili sa europskim sustavima koji uređuju ova pitanja. Naravno da će slijediti uvijek i daljnji rad na određenim se ne razumije./ … kako se budu mijenjale direktive Europske unije ali Hrvatska potpuno spremno u ovom dijelu može pristupiti pregovaranju i ulasku u Europsku uniju što se tiče ovog dijela zakonodavstva. Hvala lijepa.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 Hvala gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, ministarstva, kolegice i kolege još jednom. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 11. sjednici održanoj 10. prosinca 2008. godine Konačni prijedlog zakona o arhitektonskim i inžinjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 83. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi akt, predloženi zakon kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženim zakonom pitanje arhitektonskih i inženjerskih poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji uređuje jednim zakonom za razliku od važeće regulative kojom je ova problematika obuhvaćena odredbama tri zakona. Uz naznaku osnovnih pitanja koja se uređuju ovim zakonom istaknute su razlike između rješenja predloženih konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Posebno je istaknuto jasnije određenje pojedinih pojmova, uređenje pitanja vezanih uz inozemne subjekte u zasebnoj glavi zakona, usklađenje ovog zakona s Prijedlogom zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, omogućavanje zadruga registriranim za građenje dobivanje suglasnosti započinjanju započinjanju obavljanja te djelatnosti, te jasnije reguliranje djelatnosti upravljanja projektom gradnje. Značajnim je sa stajališta osiguranja multidisciplinarnosti i kvalitete istaknuta propisana obveza osiguranja različitih struka u postupku izrade prostornih planova. Ujedno su kao mogući suradnici u izradi dokumenata prostornog uređenja uključeni biotehnička, šumarska i agronomska struka te krajobrazni arhitekti. Istaknuto je da je temeljem odredbi predloženog zakona ministarstvo komori, odnosno osobi koja obavlja posao ili djelatnost uređenu ovim zakonom, rješenjem naređuje otklanjanje nezakonitosti utvrđenih u provedbi nadzora. Ujedno su propisani novi prekršaji. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovog zakona kojim se na zakonodavnoj razini završava reforma hrvatskog sustava prostornog uređenja i gradnje koja je započela donošenjem Zakona o prostornom uređenju i gradnji u 2007. godini. Vezano uz odboru pristigle primjedbe na predloženi zakon podržano je stajalište o potrebi povećanja broja članova upravnog odbora komore sa četiri člana plus predsjednik komore na osam članova plus predsjednik komore. Upravni odbor komore izvršno je tijelo komore koje vodi poslovanje, brine za izvršenje programa rada komore i donesenih odluka, te bi se predloženim povećanjem broja članova osigurala regionalna zastupljenost u upravnom odboru komore. Vezano uz članak 60. kojom su definirane zadaće strojarske struke u obavljanju poslova projektiranja i kontrole projekata članovi odbora predložili su amandman na drugi podstavak u stavku 1. Ukazano je na potrebu dorade izričaja navedenog podstavka sukladno poslovima koje strojarska struka obavlja. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

(HDZ)** Hvala lijepa. Danas je moj dan. Prigodom prvog čitanja Prijedloga zakona o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima o prostornom uređenju i gradnji u raspravi sam izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je njegovu pripremu obilježila dobra suradnja predlagača sa stručnim institucijama i pojedincima, predstavnicima sindikata i poslodavaca, te dakako i prispodoba sa praksom zemalja Europske unije kako bi i u ovom segmentu zakonske regulative Republike Hrvatske bili na razini standarda i onih kojima ćemo se uskoro pridružiti. Konačni prijedlog zakona to pogotovo potvrđuje, jer su u nastavku tako dobre suradnje sve ono što je bilo dvojbeno u potpunosti raspravljeno i u zadovoljavajućem obliku obuhvaćeno u odgovarajućim člancima zakona. Mislim da posebno treba istaknuti suradnju s postojećom Komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu, odnosno prema ovom zakonu budućim izdvojenim komorama. U ovoj prigodi rasprave nepotrebno je ponavljati sve teme kojima se ovaj zakon bavi kao i mehanizme koje koristi kako bi se ciljano i ostvarilo, jer je sve to u prvoj raspravi već rečeno, pa ću se ograničiti samo na promjene kojima je izvorni tekst postao još bolji. U prvom redu izvršena je pravna i tehnička dorada teksta i to naročito doradom prijelaznih i drugih odredbi. Jasnijim određenjem pojedinih pojmova, te djelomičnom promjenom sistematike izlaganja materije na način da su pitanja vezana uz inozemne subjekte uređena u zasebnoj glavi zakona čime je postignuta i njegova veća preglednost. Tekst zakona u međuvremenu je usklađen i s Prijedlogom zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, a biotehnička, šumarska i agronomska struka, te krajobrazni arhitekti izrijekom su navedeni kao mogući suradnici u izradi dokumenata prostornog uređenja. Isto tako, zadrugama registriranim za građenje omogućeno je dobivanje suglasnosti za započinjanje obavljanja svoje djelatnosti, a djelatnost upravljanja projektom gradnje puno je jasnije uređeno. Uređen je i projektantski nadzor kao zadaća struka koje sudjeluju u projektiranju i stručnom nadzoru građenja, naglašene uloge Hrvatske komore arhitekata i drugih komora inženjera u graditeljstvu u pogledu unapređenja hrvatske graditeljske baštine i krajobraznih i krajobraznih vrijednosti, te je propisano ovlaštenje ministarstva u domeni nadzora i ustanovljavanja prekršaja. Imajući na umu sve izrečeno Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite.

hrvatskog sustava, prostornog planiranja i gradnje sukladno europskim smjernicama započelo je prošle godine donošenjem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a nastavljeno je nedavnim donošenjem Zakona o građevnim proizvodima. No, i nakon usvajanja Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojim su izvan snage stavljena dva zakona, Zakon o gradnji iz 2003. i Zakon o prostornom uređenju iz '94. Na snazi su ostale odredbe tih zakona kojima se uređuju pitanja obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja i pitanja projektiranja stručnog nadzora građenja i djelatnosti građenja. Uz ova dva zakona spomenuta problematika regulira se i Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu iz '98. Dakle, u ovom trenutku problematika obavljanja arhitektonskih i inženjerskih poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji regulira se kroz 3 zakona. Prijedlogom zakona o kojem danas raspravljamo. Ti poslovi će se urediti jednim zakonom što je svakako dobro došla činjenica. Što nam to osim objedinjavanja problematike iz dosadašnja tri zakona donosi Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Donosi nov način strukovnog udruživanja ovlaštenih inženjera i arhitekata inženjera, pa ćemo tako umjesto jedne komore, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu dobiti 4 zasebne komore slijedom ovog zakona. Hrvatsku komoru arhitekata, Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva, Hrvatsku komoru inženjera strojarstva i Hrvatsku komoru inženjera elektrotehnike, te Hrvatsku komoru inženjera geodezije čije se konstituiranje uređuje Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Dakle, jedno šaroliko, zajedničko društvo raznovrsnih inženjera sada će imati priliku osigurati bolju zaštitu svog egzaktnog, stručnog ali i javnog interesa vezanog uz pojedino inženjersko zanimanje. Novost u odnosu na postojeću regulativu jest da se po prvi puta zakonski regulira obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje sa svrhom da investitoru omoguće zaštitu njihovog novca i interesa, odnosno uspješnu i zakonitu gradnju. Osoba koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje neke građevine ne može istovremeno biti projektant te građevine niti obavljati stručni nadzor njezina građenja. Predviđene su i visoke kazne za arhitekte, inženjere, izvođače i upravljače projektom gradnje ako se ogriješe o zakona i struku pa time prouzroče štetu investitoru. Štoviše, investitor ima zaštitu i u institutu koji je predviđen zakonom, a to je dužnost osiguranja svih učesnika u procesu projektiranja i građenja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogli učiniti investitoru svjesno, nesvjesno, iz neznanja ili propustom. Takvo osiguranje od odgovornosti u obavljanju svoje djelatnosti može se sklapati u klasičnim osiguravateljnim kućama, ali može biti i u režiji svake pojedine inženjerske komore. Naravno, kao i kod svih zakona koje usklađujemo sa europskom regulativom i ovaj zakon uređuje način obavljanja tih poslova od strane subjekata iz država članica Europske unije. Iako je opća konstatacija zainteresiranih gospodarstvenika iz područja građevinarstva te strukovnih udruženja i sindikata da je u postupku kreiranja prijedloga zakona provedena kvalitetna i široka javna rasprava sa znatnim stupnjem prihvaćanja njihovih prijedloga i zahtjeva, ovdje postoji jedno oprečno područje između struke i predlagača zakona. Radi se o famoznom licenciranju građevinskih tvrtki za obavljanje poslova u građevinarstvu, odnosno o razlici u pristupu prema domaćim i stranim izvođačima. Dok domaći građevinari moraju proći zahtjevan postupak dobivanja potrebne licencije kako bi mogli obavljati svoju djelatnost, izvođači iz Europske unije neće trebati tražiti hrvatsku licenciju, već će u Hrvatskoj moći graditi sve što mogu po propisima zemlje u kojoj imaju sjedište. Domaći građevinari ovaj popust inozemnim izvođačima smatraju propustom predlagača zakona i svojom diskriminacijom u odnosu na inozemne izvođače. Stav je dakle da bi se i oni morali licencirati kao i sve domaće tvrtke. Naime, činjenice govore da većina europskih zemalja uopće nema sličan sustav licenciranja. Nema ga Austrija, Njemačka, Irska, Danska, Nizozemska, Slovačka, Švedska, Švicarska, Velika Britanija. U Belgiji, Grčkoj, Španjolskoj i Poljskoj licencija se traži samo za sudjelovanje na poslovima javne nabave, a jedini kriterij za njeno dobivanje jest financijska snaga tvrtke, a ne broj zaposlenih kao u Hrvatskoj. U Portugalu, Italiji, Norveškoj i Francuskoj licencije se traže za sve poslove u građevinarstvu, no kriterij također nije broj zaposlenih, već financijska snaga i tehničke kvalifikacije. S obzirom na ovu neujednačenu europsku praksu o licenciranju tvrtki smatramo kao i domaći građevinari da bi inozemni izvođači koji imaju ambiciju i želju da rade i zarade za domaćim hrvatskim građevinama također morali obvezati na identičan postupak licenciranja kao i naši domaći. Molimo predlagača da objasni svoje stavove i motive za različitost pristupa u licenciranju domaćih i stranih izvođača radova. Nikako nije u redu da utrku za posao domaći i strani izvođači kreću sa različitih startnih pozicija. Usprkos naprijed navedenim novinama i drukčijim rješenjima poslova projektiranja i građenja u ovom zakonu poantu, suštinu i najznačajniji dio zakona čini problem licenciranja građevinskih tvrtki za obavljanje njihovih djelatnosti. Kao što je poznato, ovu problematiku regulira pravilnik u licenciranju građevinskih tvrtki koji je stupio na snagu 1. travnja ove godine i uspio je posvađati sve zainteresirane strane: domaće i strane izvođače, strukovna udruženja i sindikate sa Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje je donijelo ovaj pravilnik. Temeljem njihovih argumentiranih primjedbi i bojazni da će se neodgovarajućim pravilnikom uništiti značajan dio građevinarstva u Hrvatskoj, ministrica Dropulić nakon nekoliko mjeseci priznaje da je pogriješila, pa sporne odredbe o licenciranju ispravlja ovim zakonom o kojem danas raspravljamo. Osnovna kritika i ogorčenje na sporni pravilnik bila je da on guši male poduzetnike i pogoduje velikim tvrtkama. Prema nekim informacijama u Hrvatskoj je ukupno cca 130 tisuća građevinskih radnika. Početkom travnja samo njih oko 357 dobilo je licenciju i u njima je zaposleno 26 tisuća 700 radnika, dakle samo četvrtina svih zaposlenih. U ministarstvu tvrde da oni do sad licencirani zapošljavaju sedamdesetak tisuća radnika, što znači da bi bez posla zbog pravilnika moglo bilo ostati 60 tisuća ljudi. Podsjećamo, Pravilnik o licenciranju za obavljanje građevinskih poslova Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donesen je potpuno nestručno jer se bazira samo na kvadraturi građevina koje se grade i na potrebnom broju radnika da izgrade te kvadrate. Naravno da je u tome prisutno mnogo nelogičnosti, pa i onih smiješnih da npr. zgradu od 800 četvornih metara može graditi tvrtka koja ima 40 zaposlenih, dok samo 1 četvorni metar veću zgradu može graditi tvrtka koja ima 120 i više zaposlenih. Time se samo pogoduje i velikim firmama koji će dobivati sve veće poslove, ili će pak one zapošljavati manje firme i neopravdano uzimati profit, što sve skupa dovodi do poskupljenja gradnje. To nije u interesu većine hrvatskih građevinara, investitora gradnje i u konačnosti, hrvatskih građana. Nije u interesu Hrvatske države da u njoj dvadesetak tvrtki obavlja 95% građevinskih poslova. Prema tom pravilniku da bi se moglo licencirati i za najzahtjevnije građevine javne namjene, potrebno je imati zaposleno 500 radnika. To bi u Hrvatskoj moglo zadovoljiti samo 14 građevinskih tvrtki. Po ovom zakonu, najzahtjevnije građevine javne namjene su najviša od ukupno 9 kategorija za licencu, ali kriterij je ugovorena vrijednost gradnje preko 7 milijuna eura i za licencu u toj kategoriji potrebno je imati zaposleno 300 radnika. Za građenje objekta iste vrijednosti, ali koji nemaju javnu namjenu, moći će se licencirati već i tvrtke sa 200 zaposlenika, među kojima i 10 ovlaštenih inženjera građevine. Za svaku daljnju kategoriju i manju vrijednost radova potrebno je sve manje zaposlenika. 7. kategorija odnosi se na najmanje zahtjevne građevine koje ne smiju biti skuplje od 1,5 milijun eura, a za njih je dovoljno imati 15 radnika. 8. i 9. kategoriju čini izvođenje najjednostavnijih građevina za koje je potrebno 8, odnosno 2 zaposlenika. Bez onih tvrtki koje su pravi fikusi, prosječna građevinska tvrtka ima 30 do 40 zaposlenih i s tim brojem mogli su po pravilniku raditi vrlo mali broj poslova. Po ovom zakonu prosječna tvrtka ipak može graditi prosječnu građevinu, a ne da joj za to treba 120 radnika. Za zgrade čija građevinska bruto površina nije veća od 400 kvadrata te za zgrade za obavljanje poljoprivredne djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 600 kvadrata, nije potrebna licencija. Međutim, u zakonu je dodano da objekti do 400 kvadrata ne smiju vrijediti više od 150 tisuća eura. Opći uvjet za sve kategorije licenciranja je da u svakoj tvrtki koja se bavi građenjem čak 3/4 zaposlenika mora biti stručno osoblje, odnosno arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke ili geodetske struke. Licenca se gubi ako se ne plaćaju doprinosi za zaposlene radnike za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zaposlenik izvođača mora biti zaposlen na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na poslovima građenja uz izuzetak da zaposlenici izvođača iz kvote stranih državljana određene na temelju posebnog zakona može biti zaposlen na određeno vrijeme. Podsjećamo jedna od osnovnih deklariranih namjera Ministarstva za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kod donošenja spornog pravilnika bila je da se praktički ukinu, odnosno eliminiraju iz mogućnosti dobivanja posla tvrtke za inženjering bez zaposlenih građevinskih radnika tzv. fikus tvrtke koje su dobivale poslove pa ga onda preprodavale kvalificiranim izvođačima. Ovim zakonom te firme ostaju u igri za dobivanje poslova vođenja projekta gradnje kojeg investitor može, ali i ne mora ugovoriti. Evo nekako je dojam da su predloženim rješenjima u ovom zakonu uglavnom zadovoljni svi. osnovno je da se ukida pogrešan prestriktivan pravilnik o licenciranju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te se omogućava pravednija raspodjela potencijala u izvođenju građevinskih radova, a i fikus tvrtke mogu preživjeti na tržištu ako će dodatno zaposliti stručnjake koji mogu voditi projekte gradnje u ime investitora. Zaključujem. Klub Hrvatske narodne stranke podržati će donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju kojim se prema predlagatelju nastavlja reforma hrvatskog sustava prostornog uređenja i gradnje. Reforma bi barem načelno trebala donijeti pozitivnu promjenu, ali zna se ona može uzrokovati pogoršanje stanje. Prilikom donošenja zakona iz područja prostornog uređenja osnovni ciljevi svakako bi morali biti zaštita i promišljeno upravljanje ili gospodarenje prostorom kao našim najvrednijim resursom, zatim prelazak na kvalitetnu po mogućnosti održivu gradnju u prostoru te jednostavnija i transparentnija procedura ishođenja građevinskih dozvola. Iste takve ciljeve treba bi imati ovaj zakon. Kao što smo već istakli u prvom čitanju, nismo na žalost sigurni hoće li ovaj ili bolje rečeno ovakav prijedlog zakona doprinijeti navedenim ciljevima. Prema obrazloženju ovog konačnog prijedloga u području prostornog planiranja učinjeno je nekoliko izmjena poput kako se to navodi osiguranja, multidisciplinarnosti i kvalitete u izradi prostornih planova, uključivanjem predstavnika različitih struka poput tehničke, biotehničke, prirodoslovne, društvene itd. u sam postupak izrade. Iako ovu izmjenu kojom će vjerojatno poboljšati kvaliteta izrade prostornih planova pozdravljamo kao dobar potez. Mišljenja smo da to na način kako je navedeno nije jamstvo za ostvarenje najvažnijeg cilja, a to je zaštita i promišljeno upravljanje prostorom. Naime multidisciplinarnost urbanizma, odnosno prostornog planiranja naglašena je kako kroz istovremeno poznavanje arhitektonske i građevinske struke tako i kroz ponavljanje socijalnih i gospodarskih potreba određenog područja te ostalih struka poput geografije, biologije, ekologije, ekologije, demografije, biodinamičkog razvoja i sl. Urbanizam se u svom djelokrugu i ciljevima uz znatnoj mjeri razlikuje od arhitektonske struke. Budući da je urbanistička struka znatno šira od arhitektonske pa čak i njihovi ciljevi mogu biti u velikom sukobu. Dok arhitektonska struka uglavnom teži što intenzivnijoj gradnji u prostoru, urbanistička, odnosno prostorno-planerska struka teži uspostavi sklada i ravnoteže između gradnje i razvoja gospodarskih potencijala s jedne strane te očuvanje prostora i prirodnih resursa kao najvrednijeg bogatstva zajednice s druge strane. Imajući ovo u vidu bojimo se da favoriziranje arhitektonske struke na uštrb urbanističke, odnosno prostorno-planske struke može imati izuzetno velike negativne posljedice na stanje u prostoru Hrvatske, a posebno u Hrvatskom priobalju. Unatoč uključivanja drugih struka u području prostornog planiranja ne može se ne zamijetiti da je u ostalim dijelovima ovog zakona, posebno u području projektiranja i stručnog nadzora građenja također izraženo favoriziranje arhitektonske i građevinske struke u odnosu na sve ostale tehničke struke koje neminovno moraju sudjelovati u poslovima koji su predmet ovog zakona. Upravo stoga ovaj prijedlog zakona ima više nelogičnosti i upitnosti, jer u svom ishodištu ima činjenicu da je kreiran po mjeri i u interesu arhitektonske i građevinske struke, a u nekim dijelovima se nazire i to da je kreiran za uski dio subjekata koji se bave poslovima u okviru navedene struke. Primjerice članak 51. propisuje da pravna osoba za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje mora u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme imati najmanje po jednog zaposlenog magistra prava i magistra ekonomije pri čemu jedan i drugi moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Istovremeno za područje arhitekture i drugih tehničkih struka za istu djelatnost dostatni su i diplomirani inženjeri. Pitanje je, koliko uopće pravnih osoba u Hrvatskoj koje se bave projektantskim poslovima ima u svom sastavu djelatnike u akademskim zvanjima magistar ili više. Završen fakultet, odnosno fakultetska diploma određenog smjera uglavnom je zadovoljavajući uvjet za obavljanje stručnih i odgovornih poslova u području gospodarstva, a akademska zvanja većinom se propisuju kao obveza u područjima znanstvenih, visokoškolskih i sl. institucija. Stoga se postavlja pitanje nije li i ovaj članak kreiran u skladu s modelom određene institucije, odnosno da li je ovaj članak ciljan kako bi isključio neke pravne osobe iz mogućnosti upravljanja projektima. Drugi puno drastičniji primjer favoriziranja arhitektonske i građevinske struke tiče se stava predlagatelja u svezi strojarske struke odnosno stručnjaka iz tog područja. U tom smislu problematičan dio ovog zakona jest područje projektiranja točnije Glava VI. Kojom su uređene zadaće struka u obavljanju poslova projektiranja i kontrole projekata, a u okviru čega je strojarska struka bitno podcijenjena. Člankom 60. konačnog prijedloga zakona strojarski inženjeri se isključuju od mogućnosti izrade projekta nosivih strojarskih konstrukcija. Riječ je, a to je opće poznato, o poslovima koje su strojarski inženjeri s položenim stručnim ispitom, dakle ovlašteni za projektantski posao, do sada vrlo stručno, odgovorno i uspješno obavljali. Brojne su reference izrađenih projekata strojarskih i čeličnih konstrukcija poglavito u području procesnih i industrijskih postrojenja kako u zemlji tako i u inozemstvu koje su dokaz da strojarski inženjeri znaju i mogu poslove projektiranja raditi na vrlo visokoj i zahtjevnoj razini. Brojni su projektanti ovlašteni brodograđevni inženjeri, čitav svoj radni vijek, a to znači i na desetke godina izrađivali projekte različitih čeličnih konstrukcija. Neki od tih projekata poput spremnika za tekućine volumen od nekoliko milijuna litara, različitih spremnika zrnastih materijala, tlačnih posuda, industrijskih dimnjaka, nosivih konstrukcija industrijskih i energetskih postrojenja, cjevovod za transport različitih produkata poput plinovoda, naftovoda, parovoda, dimovoda i sličnih objekata godinama funkcioniraju bez ikakvog problema. Dakle, projektirani su i izrađeni su kvalitetno. Unatoč svega toga ovim prijedlogom zakona projektanti koji su ih projektirali, više to ne mogu ili možda ne znaju raditi. Predlagatelj ovog zakona Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je tako odlučilo. Odlučilo je tako samovoljno bez relevantnih argumenata ocijenivši pri tom i omalovaživši strojarsku struku. Na ovako postupanje u svezi opisanog problema, reagirala je cjelokupna struka iz područja strojarstva. Činjenica je da je predlagatelj tijekom priprema ovog prijedloga dobio jasno i izraženo negativno mišljenje strojarske struke u pogledu ograničenja izvođenja ovih poslova koji su propisani člankom 60. odnosno to je u prethodnom prijedlogu bio članak 67. ali nije našao za shodno da ga ozbiljnije razmotrim, vidite da se o njemu očituje, niti da ga uvaži. Razred inženjera strojarstva Hrvatske komore inženjera u graditeljstvu, u više je navrata ukazivao na nelogičnost i štetnost ovakvog pristupa predlagatelja u zakonskom definiranju navedenih poslova. Najvažnije hrvatske institucije za obrazovanje strojarskih inženjera, četiri fakulteta, Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje iz Splita, Strojarski fakultet iz Slavonskog Broda i Tehnički fakultet iz Rijeke zajednički su se očitovali o stavu predlagatelja ovog zakona, dakle Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Argumentirano pri tome potvrdivši da inženjeri strojarstva u cijelosti ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora strojarskih čeličnih konstrukcija. Zajedničkim očitovanjem navedenih fakulteta koji je predlagatelj pravovremeno primio ukazalo se na neprimjereno uskraćivanje prava na rad ovlaštenim inženjerima strojarstva. Na žalost na višestruke službene dopise predlagatelj ovog zakona nije niti reagirao, niti se očitovao. Nije uvažio nijedan predočeni argument i ostaje pri svom prvobitnom prijedlogu, kojim je strojarskoj struci onemogućeno obavljanje poslova projektiranja i nadzora projekata strojarske konstrukcije. Ovaj prijedlog zakona nosi oznaku P.Z.E. dakle bi biti usklađen sa zakonima Europske unije. Ili kako se to uobičajeno kaže trebao bi biti europski zakon koji će se primjenjivati u Hrvatskoj. No kakav je to europski zakon koji strojarskim inženjerima onemogućuje obavljanje određene vrste stručnih poslova za koju su ponavljam apsolutno obrazovani i osposobljeni i to u njihovoj vlastitoj državi, a da to isto mogu obavljati u drugim europskim državama. Odgovor na ovo pitanje očito zna samo predlagatelj zakona. Dok takav odgovor i mi ne dobijemo, argumentiran strukom, a ne interesima, nećemo moći podržati donošenje ovog zakona. I to u ovakvom predloženom obliku. Moram reći da smo upravo zato predložili nekoliko amandmana kojima želimo poboljšati ovaj zakon koji bi mogli doraditi i popraviti prijedlog ovog zakona. O tome dali će biti uvaženi, ovisit će eventualno promjena našeg stava. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Nakon prvog čitanja prijedloga Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji pred nama je isti taj prijedlog zakona u nešto izmijenjenom obliku. Pozdravljamo tu pozitivnu izmjenu. izmjenu. U … članak ostao je ne izmijenjen. Tu mislim na članak 51. koji govori o sljedećem: "Djelatnosti upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova koje u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposleno najmanje jednog voditelja projekta, ovlaštenog arhitekta koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, ovlaštenog inženjera građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, magistra prava s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i magistra ekonomije s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci". Smatram da bi taj članak trebalo promijeniti i da on glasi: "Djelatnosti upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova koje u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposleno najmanje jednog voditelja projekta", a obrazložit ću i zašto. Postoji nekoliko razloga za ovakav stav. Prvi leži u činjenici da u građevinarstvu niti jedan projekt nije isti. Projektni tim koji će upravljati projektom gradnje Zagrebačkog aerodroma sigurno neće biti isti kao i oni koji će graditi eventualno Pelješki most. I jedan i drugi će imati arhitekte i inženjere svih struka, kao i pravnike i ekonomiste ali vjerojatno ne iste. Iz razloga što nema univerzalnih stručnjaka koji mogu pokriti sve vrste i sve složenije projekte u graditeljstvo. Danas je vrijeme specijalista. Voditelj projekta kada dobije novi zadatak sakuplja tim specijalista za taj određeni zadatak i koji se po završetku posla raspušta. Također je čest slučaj da su timovi sastavljeni od članova iz cijelog svijeta. Pitam se kako će onda zadovoljiti zakon. Drugi razlog je mogućnost zloupotrebe zakona za stvaranjem monopola. Velike tvrtke zadovoljavaju predloženi zakon u djelu sastava stručnjaka, ali u biti nemaju profilirani kadar koji mogu pokriti sve projekte. Na takav način će dobivati poslove, a opet će uzimati vanjske specijaliste za pojedina područja, kao što bi i mali uzimali da ne postoji ova odredba. Dobar primjer za to je ugovaranje projekta javnog privatnog partnerstva. Treći razlog je mogućnost udruživanja koju pruža postojeći Zakon o javnoj nabavi. Pomoću njega se društvene pozicije mogu udruživati sa svrhom sklapanja projektnih timova koji će kvalitetno i zakonito u interesu i prema zahtjevima investitora obaviti pojedini zadatak. Sljedeći razlog je činjenica da ovako tretiranje djelatnosti upravljanja projektima, gradnjama u zemljama članicama Europske unije nema. I posljednji razlog, ali ne i manje važan, jest da su arhitekti i inženjeri koji se ne bave upravljanjem projekata gradnje, nego samo prostornim uređenjem, projektiranjem i nadzorom u bitno povoljnijem položaju iz razloga što za osnivanje svojih trgovačkih društava moraju imati samo sebe s ovlaštenjem kao minimum za počinjanje obavljanja svoje djelatnosti, a koja nije ništa manje složena od djelatnosti upravljanja projektima gradnje. Priloženi prijedlog promjene članak 51. pisan je u afirmativnom tonu i oslanja se na sličnu formulaciju iz članka 14. istoga zakona, te pruža mogućnost izjednačavanja položaja izrađivača prostornih planova i voditelja projekta u poslu koji zahtjeva multidisciplinarni pristup. Bilo bi dobro da ono što važi za arhitekte i pravne osobe koje izrađuju planove, važi i za voditelje projekata i pravne osobe koje se bave djelatnošću upravljanja projektom u gradnji. U suprotnom ako se ne usvoji ovaj prijedlog postat će očito da se ovaj zakon priprema za velike tvrtke, poput IGH-a "Invest inženjering" i sl. kako bi preuzele projekte od malih tvrtki. Također u prvom čitanju prijedloga zakona ocijenili smo da izbacivanjem mogućnosti da osim arhitekata i građevinskih inženjera voditelji projekata mogu biti i inženjeri ostalih struka, ne slijedi europsku tradiciju, te predstavlja potencijalnu opasnost za monopoliziranje jednog djela tržišta. I na kraju mog izlaganja želim se osvrnuti na izjavu ministrice Dropulić kod prvog čitanja ovog zakona, tada je ministrica Dropulić izjavila sljedeće, citiram: "Kada strojari budu na svom fakultetu ili brodograđevni inženjeri studirali ili slušali predmet statike, koji govori o tome kako projektirati nosivu čeličnu konstrukciju neke hale onda ćemo i mi to sigurno unijeti u zakon." Evo, ako gospođa ministrica ne zna što to strojari studiraju na fakultetu ja ću nabrojiti samo neke od predmeta a to su mehanika odnosno statika. Statika je osnovni i najjednostavniji dio mehanike. A u mehanici se uči o mehanici krutih tijela, o čeliku, okvirni …/Govornik se ne razumije./… nosači, prostorne konstrukcije, mehaničke konstrukcije, među ostalim i čelične aluminijske i nosive konstrukcije u predmetu, metalne konstrukcije za koje ministrica tvrdi da strojari o njima ne uči. Ministrica je takvom izjavom uvrijedila sve polaznice strojarskih fakulteta, sve profesore i dekana na tim fakultetima i bilo bi lijepo kad bi im se ispričala. Hvala lijepo.

Donošenje Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. godine započeta je reforma postojećeg hrvatskog sustava prostornog uređenja i gradnje za za kojeg je uz ostalo ocijenjeno da je primjeren početnoj tranzicijskoj fazi iz koje je Republika Hrvatska izašla te da je isti potrebno mijenjati radi daljnjeg približavanja sustavima država članica Reforma je nastavljena nedavnim donošenjem zakona o građevnim proizvodima a na zakonodavnoj razini je trebao završiti donošenjem predloženog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima, o prostornom uređenju i gradnji. U ovom trenutku pitanje obavljanja arhitektonskih, inženjerskih poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji tj. dobavljanju poslova osoba koje se profesionalno bave graditeljstvom i različitih organizacijskih oblika u kojima se obavljaju ti poslovi uređuje odredbe članka 3. zakona. Odredbom spomenutih zakona obavljanje obavljanje arhitektonskih, inženjerskih poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji od strane po uzoru na države Europske unije, međutim obavljanje istih u dijelu koji se odnosi na obavljanje tih poslova u Republici Hrvatske od strane subjekata iz država članica Europske unije nije u skladu s Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom Europske zajednice o uslugama na unutrašnjem tržištu. Također, način na koji su danas uređena ova pitanja ne uvažava hrvatski kvalifikacijski okvir koji korespondira europskom kvalifikacijskom okviru donesenom koncem 2007. godine. Nadalje, odredbama spomenutih zakona pitanja vezana uz obavljanje arhitektonskih i inženjerskih poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji nisu uređena na optimalan način. To se prije svega odnosi na strukovno udruživanje ovlaštenih arhitekata i inženjera za koje je ocijenjeno da ga je u svrhu zaštite njihovog ali i javnog interesa bolje organizirati kroz više strukovnih udruga odnosno komora nego kao do sada kroz jednu komoru odnosno Hrvatsku komoru arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Ovaj zakon također uređuje provedbu upravnih i drugih postupaka te prava i obaveze tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba u vezi s navedenim. U tu svrhu predloženim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja, organizacijski oblici obavljanja poslova, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje. Strane osobe koje obavljaju poslove izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja, udruživanje u komoru, obvezno osiguranje od odgovornosti, nadzor nad provedbom zakona i kasnije odredbe. Donošenjem ovog zakona očito će se napraviti puno više reda u toj grani gospodarstva i obzirom na sve gore rečeno podržat će donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Iako sam govorio dakle u ime kluba SDP-a o ovoj problematici zbog brojnih kontakata sa svojim strukovnim kolegama dakle strojarima i svega onoga što mi je izloženo kao argumentacija protiv prihvaćanja ovakvog zakonskog prijedloga ja moram iskoristiti mogućnost na pojedinačnu raspravu. Naime, i ja sam jedan od inženjera strojarstva i to jedan od onih koji su diplomirali na Fakultetu strojarstva i brodogradnje prije 25 godina. Tada su strojarski inženjeri pogotovo sa FSB-a bili cijenjeni i u zemlji i inozemstvu. Nisu imali nikakvih problema oko verificiranja svoje stručnosti odnosno svoje diplome pa i posla, nalaska posla u drugim državama Europe a pogotovo na području bivše države. Nije se puno moralo govoriti o tome s kojeg fakulteta dolaziš jer kratica FSB-a je bila svuda poznata i kome god ste rekli iz područja struke FSB svi su znali o kome se govori. O kvaliteti i stručnim referencama FSB-a govori činjenica da na poslijediplomski odnosno postdiplomski studij dolaze ljudi sa svih strana, dakle iz svih područja bivše države i dan danas i tada pogotovo su dolazili a ima i ljudi iz europskih država. Dakle, to je bilo tada, to je bilo prije 25 godina, to je bilo prije 20 godina, to je tako i danas. Dakle, i danas se na FSB-u obrazuju kvalitetni stručnjaci s područja strojarstva i brodogradnje ali i zrakoplovne tehnike kao što je poznato. Pri tome treba naglasiti da su se u međuvremenu u području strojarstva razvili i drugi fakulteti koji su rame uz rame s Fakultetom strojarstva i brodogradnje. Tako da je trenutna kompetencija u području strojarstva zaista vrlo naglašena. Ovo naravno značajno u pozitivnom smislu utječe i na to da se inženjeri strojarstva koji diplomiraju na navedenim studijima već na višim godinama uključuju kroz tzv. oblik skautiranja u nekom sportskom rječniku i redove poznatih europskih i svjetskih tvrtki odnosno u oblik stipendiranja za određena prestižna sveučilišta diljem svijeta i to uz izuzetne uvjete za stručno usavršavanje a zatim i ostanak u tim ili sličnim institucijama. U takvoj situaciji izuzetno je teško zadržati mladog kvalitetnog strojarskog inženjera koji studij završava s visokom prosječnom ocjenom i pri tome dobiva različite nagrade za svoja studentska dostignuća u području struke. Dakle, želim još jednom naglasiti da su strojarski inženjeri koji se obrazuju na našim fakultetima strojarstva vrlo traženi i da se njihova stručnost i cijeni i uvažava. I stoga je čudno da sada od jedan put Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva tvrdi da oni nisu osposobljeni za poslove projektiranja i nadzora nosivih strojarskih konstrukcija. Ili još čudnije, da se negira postojanje nosivih strojarskih konstrukcija kao objekta gradnje pa se u prijedlogu zakona poslovi strojarske struke ograničavaju samo na instalacije, opremu i postrojenja. A pitam sebe, pitam i ostale kolege koji nešto o tom području znaju što su onda čelični spremnici u kojima su milijuni litara nafte i derivata po našim hrvatskim rafinerijama. Ili što su to čelične dizalice kojih samo u pojedinim ulicama Zagreba ima više nego u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji kako to reče jedan naš bivši lokalni političar. Što su to cjevovodi koji vode toplu vodu iz toplana i griju standardne komplekse u gradovima. Ili što su to visoki čelični dimnjaci HEP-a u njihovim elektranama. Ili dimovodi različitih elektrana. Na čemu oni to stoje, na čemu oni to vise, što nosi te konstrukcije, ako to nisu nosive čelične konstrukcije. A projekte prema kojima su napravljeni, prema kojima su izrađeni i cjelokupnu njihovu provedbu nadzirali su inženjeri strojarstva i to naravno ovlašteni inženjeri strojarstva koji imaju odgovarajuće reference. Moram se ovdje vezati ponovno i na segment rasprave uvaženog kolege Habeka, dakle, na onaj nesretni čin postavljanja pitanja, kada je gospođa ministrica u prošlom čitanju prijedloga ovoga zakona, odgovarajući na pitanje kolege Habeka banalizirala problem strojarskog fakulteta, odnosno strojara, izrekavši rečenicu da je ne ponavljam koju je kolega Habek već izrekao, kada budu slušali predmet statike. Ovo je jedna teška i oprostite na izrazu poprilično arogantna izjava, budući da se na pogrdan način ponižava i strojarska i brodograđevna struka. Zašto? Zato što ovdje stoga treba reći da su strojari i slušali i slušaju na svojim fakultetima cjelokupnu mehaniku, a to znači i statiku koju kao sami temelj mehanike i kinimatiku i dinamiku a uz to da na konstrukcijskim modelima strojarskih fakulteta 30-ak različitih predmeta koji su vezani uz konstruiranje konstrukcije. Od toga polovina tih predmeta u samom nazivu ima pojam konstrukcije. Naravno sve je to dostupno svakom tko klikne na Internet na nastavni program FSB-a to je lako i jednostavno vidjeti i satnicu i sadržaj predmeta. Također treba ovdje reći da su neki od profesora sa FSB-a poput profesora Osmana Muftića, prvog hrvatskog ministra znanosti, predavali i predaju mehaniku, da su autori brojnih udžbenika od kojih su neki upravo iz mehanike literatura koja je preporučena i na arhitektonskom fakultetu za pripremanje i polaganje ispita mehanike. Prema tome, postavljam pitanje samom sebi ali i svima ostalima, na koji način ili čime vođena ministrica postavlja takvu jednu tezu da kada budu slušali strojari statiku biti će uključeni u prijedlog zakona. Ne može se na kraju krajeva pojmu mehanike, ili pojmu statike dodati građevinska ili građevna pa da ona promijeni svoj nekakav sadržaj. U statici će uvijek sile biti sile, momenti će uvijek biti momenti, nosači će uvijek biti nosači i apsolutno, apsolutno mi nije jasno. Pa čak i neka dodatna pitanja koja su bila postavljena tijelom komunikacije sa razredom inženjera strojarstva poput pitanja zašto strojari ne mogu biti pa se reklo, ne slušaju seizmiku, slušaju strojari i seizmiku, slušaju apsolutno sve što se može zamisliti iz ovih područja. I to ne u jednom predmetu nego u nekoliko predmeta. Ali ja mislim da gospođa ministrica to dobro zna, jer da ne ponavljam što sam rekao i dekani fakulteta niti ih smatram neozbiljnim ljudima, niti te fakultete smatram neozbiljnim institucijama jer su to višestruko puta ponovili. Ja moram reći da ova lakoća obezvrjeđivanja drugih tehničkih struka, ma kako to grubo zvučalo podsjeća na jednu nacionalnu diskvalifikaciju jedne struke, ali bih isto tako rekao jednu internacionalnu sramotu, budući da ti svi ljudi koji su projektanti mogu i dan danas u stranim zemljama raditi projekte, nosivih čeličnih strojarskih konstrukcija, a po prijedlogu ovoga zakona to neće moći u Hrvatskoj. Ali to je na kraju krajeva odlučio predlagatelj ovoga zakona i stoga je u ovom obliku ovaj zakon neprihvatljiv. Ukoliko ga ne doradimo i ne osiguramo jedan kontinuitet, a to je da ovi ljudi koji su do sada pošteno radili bez greške, da nastave i dalje raditi u području projektiranja i nadzora projekata. Evo, hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno, gospodin Davor Mrduljaš,

što se tiče inženjera strojarstva. Nitko ne podcjenjuje inženjere strojarstva niti su oni do sada bili podcijenjeni kroz važeće zakone i kroz status komore koji je uređivao ove ne strukovne zadaće, nego su to bili oni strukovni zadaci i Mi smo razmotrili sve primjedbe, išli smo sa ovim prijedlogom, jučer smo imali i raspravu na Odboru za, matičnom Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo predmetnu odredbu članka 60. to je mislim alineja 2. stavka 1. ćemo uskladiti prema svim primjedbama odbora kako je on dao svoj amandman s time da to bude kako je već više zapravo amandmana, vidim da su sada još neki amandmani stigli isto u tom smislu. Ali onaj amandman i prijedlog koji je jučer na Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo ćemo ugraditi u tekst zakona. Prema tome, niti je ministarstvo ikada išlo na diskriminaciju bilo koje struke. Treba voditi računa, o određenim stvarima, sada da ne dužim, jer imate još puno posla ispred sebe. Što se tiče licenciranja, licenciranih izvođača je da je pravilnik izazvao određenu buru, ali znate zašto je izazvao buru, zato što su naši ljudi mislili da ćemo kao i po svakom starom, dobrom hrvatskom običaju kada nastupi rok za primjenu određenog pravilnika, a on je imao odgodni rok od 18 mjeseci produžiti rok, evo zbog toga je nastala panika. To je bio najveći razlog za paniku, bez obzira sada na uvjete, broj izvođača i ovoga. Usuglašen je, pravilnik o …/Govornik se ne razumije./… od stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti. Uvedeni su novi kriteriji, oni su dogovoreni i sa …/Govornik se ne razumije./… Udrugom poslodavaca u graditeljstvu, Hrvatskom gospodarskom komorom, sektor za graditeljstvo i sa sindikatima, najvećim sindikatom graditeljstva Hrvatske, sa njihovim predstavnicima i to je jedan kompromisni prijedlog koji povećava, moći će se još licencirati u odnosu na sadašnje stanje iz pravilnika 980 tvrtki. Znači, ovako ja mogu reći, po ovom nekom grubom izračunu koji je radila čak i Hrvatska komora gospodarska po pravilniku je moglo iskoristit licencu 4295 tvrtki. Sada po zakonu će moći iskoristit 5275 tvrtki. Mislimo da je to zadovoljavajući broj, da će svi biti zadovoljni. Što se tiče odnosa prema inozemnim firmama, nije točno baš da u Europi ne postoji sustav licenciranja. On postoji kroz različite sisteme i rade ga različite institucije. Negdje ga rade ministarstva, negdje ga rade određene udruge udruge ili asocijacije strukovne, sve ovisi kako je posložen zakonodavni sustav. Ona odredba koja se odnosi pod uvjetima u svojoj zemlji, ona se primjenjuje tek od dana pristupanja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Svi su s tim upoznati. To su određene obveze koje nažalost proizlaze iz SSP-a. Ja vam mogu reći, bez obzira na ovaj strogi pravilnik, kad razgovarate s ljudima bez obzira na sve što je bilo ljudi osjećaju polako red. Polako se počeo uspostavljati red između izvođača u izvođenju radova. Nema više nelojalne konkurencije, jedna firma, jedan čovjek pa onda on pa onda on izvodi neboder od 20 katova, karikiram. Prema tome, ovim poboljšanjem smatramo da će još veći broj tvrtki, sve ovisi normalno i o gospodarskim prilikama i o tome koliko će posla bit bit na tržištu Republike Hrvatske, moći raditi poslove. Vezano za upravljanje projektima. Ovdje možda ima malo dvojbi, možda malo nerazumijevanja, ono što smo mi propisali je minimum minimuma i odustali smo od davanja suglasnosti za takve firme. One se mogu osnovat sukladno zakonu o trgovačkim društvima uz ispunjavanje ovih minimalnih uvjeta. Nije istina da, da, jedan od kolega tu zastupnika istaknuo da on mora imat magistra prava i magistra ekonomija, a onda ima diplomiranog arhitekta. Nazivi u zakonu su uzeti prema Bolonji, prema tome ovaj ovlašteni arhitekt kad pogledate definiciju ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike, on on ima diplomu, nema više diplomu, to je po novome sad svjedodžba, moramo se malo na to priviknut, on je magistar inženjer arhitekture, magistar inženjer građevinarstva, magistar inženjer strojarstva odnosno elektrotehnike po novome. To smo mi bivši diplomirani pravnici, ekonomisti. Ekonomisti su magistri ekonomije i pravnici su magistri prava. Postoji zakon koji je ovaj Sabor donio i propisi koje je donio ministar znanosti po kojem se može, ako želite, svi mi koji smo završili po ovom po ovom važećem starom sistemu fakultete, možete zatražit izjednačavanje diplomiranog inženjera sa magistrom inženjera. Fakulteti to rade, Pravni fakultet kolko znam već je počeo radit tko želi. Prema tome, ovo je jedan minimum minimuma. Ne znači kada je u pitanju zajednički ponuditelj po Zakonu o javnoj nabavi da ne može bit udruživanja kod vođenja projekta. Kod vođenja projekta u smislu ovog zakona možda se malo pogrešno shvaća. Mi smo htjeli sljedeće. Laički najjednostavnije objašnjenje što sam objašnjavao i na svim stručnim skupovima i javnim tribinama kada se ovaj zakon raspravljao sa strukom i ostalim zainteresiranim subjektima, a to je: Investitor je u pravilu neuka stranka. Ja sam investitor koji recimo ima npr. određene novce i želim investirati u gradnju nebodera. Ja ne znam o gradnji ništa, ne poznam nijednog projektanta, ne poznam nijednog nadzornog inženjera, ne poznam nijednog izvođača, ne poznam nikoga. Obratit ću se firmi koja je registrirana za ovo. Činjenica je jedna, u Hrvatskoj danas postoje raznorazni inženjering i consulting firme. Inženjering i consulting u nijednom zakonu u Hrvatskoj ne postoji. To su recidivi iz starog zakona još iz '74. godine, niti Zakon o trgovačkim društvima ni Nacionalna klasifikacija djelatnosti. Trgovački sudovi upisuju šta upisuju jer mogu upisat, ali upisuju pazite sa zvjezdicom. O tome isto morate, da. Mi na ovaj način de facto onima koji se bave time dajemo im određeni zakonski okvir. Prema tome, takva firma će zastupat mene kao neukog investitora u smislu toga da će mi pronaći izvođača, da će mi naći naravno prvo projektanta, da će mi naći stručni nadzor gradnje. Ona će se sa svime koordinirat i ja ću doći i uzet ću ključeve. Ja ću njoj platit da ona meni nađe nekoga i da ona obavi za mene koje treba. De facto se radi na određeni način o poslovima zastupanja. Ne postoji obveza, to je slobodna volja investitora, on može ali ne mora angažirat takvu tvrtku. Niti se teži onom što se govori da će se ovim napravit monopol pa ćemo imat tri, četiri velike firme. Nije istina, ovo je minimum koji firme moraju ispuniti. One hvala Bogu uvijek mogu i danas i svaka druga firma u Hrvatskoj koja nije u ovom Zakonu i bavi se nekom drugom djelatnosti uvijek angažira određeni broj ljudi ako joj je potreban ovisno o visini projekta. Kada se radi o ovome o čemu vi govorite, o čemu je govorio zastupnik mislim Habek ili Heffer, oprostite što nisam rekao prezime. Kada se kaže zašto ne bi radili samostalno kao ovlašteni arhitekti koji imaju samostalni ured. Obavljanje poslova arhitekture u samostalnom ured je obavljanje u smislu slobodne profesije. I zato imamo taj sustav, već imamo uspostavljen '99. godine. 1999. godine donošenjem Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata, inženjera u graditeljstvu i i Zakona o gradnji iz 1999. kad smo prvi put uopće otvorili vrata da se ovi poslovi obavljaju kao slobodna profesija. Evo kažem, mislim sve dvojbe ostale iz zakona su otklonjene i nadamo se da uz ove što smo raspravili jučer na Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo vezano za za zadaće struka, jer strukovni zadaci će se dalje razrađivati kroz statute pojedinih komora, da su stvari postavljene na svoje mjesto. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Evo, ja bih ispravio državnog tajnika koji je… Naime, radi se o ovom članku 51. o kojem sam ja govorio. Vi ste sada rekli da da nije točno tako kao što piše u zakonu odnosno u prijedlogu članka. U prijedlogu članka striktno piše što se traži odnosno tko može upravljati i koja tvrtka nekim projektom. I tu isključivo piše i voditelj projekata naveden i ovlaštenik, znači oni su kompletno svi navedeni. I ne vidim razloga da vi sada tvrdite da da to nije tako odnosno da se može drugačije tumačiti. A magistra, magistre nećemo imati još dvije godine. Znamo zbog čega. Zato smo mi, zato sam ja dao i prijedlog amandmana koji bi u tom članku, da svaki znači taj projekt mora imati jednog voditelja projekta i da mora imati ne u, zaposlenog odnosno sve ove ostale koje smo nabrojili nego da je u poslovima dužnim u upravljanju projektom osigurati sudjelovanje nekih od ovih koje smo, odnosno svakog od ovih koje sam nabrojio. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Hvala.